Josip (SDP)** Sljedeće je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu 2013., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 709 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog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 Izvješće ste primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministra unutarnjih poslova, gospodin Evelin Tonković. Izvolite. Hvala potpredsjednice Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, memorandumom o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu bio je na snazi u RH od 01. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2013. godine. Radi nastavka i unapređenja suradnje i regionalnih konzultacija na području upravljanja u katastrofama, stranke inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu, Republika Albanija, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Crna Gora, Republika Srbija, Republika Slovenija, Republika Turska potpisale su u Sarajevu dana 28. studenog 2013. godine, a vijeće ministara BiH 18. travnja 2014. novim memorandumom o suglasnosti o institucionalnom okviru za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu. Predmetnim zakonom potvrđuje se spomenuti memorandum o suglasnosti kako bi njegove odredbe postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Osnovni cilj donošenja ovog zakona je doprinos izgradnji institucionalnih kapaciteta organizacija za upravljanje u katastrofama kako bi se unaprijedila prevencija katastrofa i spremnost u zemljama regije jugoistočne Europe tako da služi kao regionalna mreža i jača među strankama inicijative. Polazeći od potrebe za daljnjim unapređenjem regionalne suradnje i regionalnih konzultacija na području upravljanja u katastrofama kao nužnost, cijeni se da postoji interes RH za što skorije okončanje svih potrebnih postupaka za stupanje navedenog memoranduma na snagu. A time i stvaranje formalno pravnih uvjeta za učinkovitu provedbu svih oblika suradnje predviđenih memorandumom o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu te se predmetni zakon predlaže donijeti po hitnom postupku. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Miroslav Tuđman. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege, prvo možda nekoliko načelnih primjedbi. naime, ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju memoranduma o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za jugoistočnu Europu predlaže se u formi zakona. Nije jasno zapravo zašto bi to morala biti forma zakona jer kada su izvjestitelji na odboru govorili o tome onda su rekli da su drugi članovi govorili o ratifikaciji ovoga sporazuma. I mislim da bi trebalo prekinuti sa tom jednom praksom da nešto za što je uvriježeno da se zove ratifikacija sporazuma ovog ili sličnih sporazuma, da se zove zakonom jel onda s jedne strane nagomilavamo zakone čiji je rok trajanja unaprijed već ograničen, a po svojoj prirodi nisu to nego su naprosto prihvaćanje i ratifikacija tih sporazuma. Koliko je to nelogično vidi se i tome da uvijek onda imamo prvo i drugo čitanje nečega što po svrsi i po logici ne treba prvo i drugo čitanje. Međutim bilo bi dobro da postoji nešto drugo što nije praksa niti u ovom prijedlogu dokumenta niti u prethodnim, da se matični odbori odnosno da se Sabor prije nego što se potpišu ovakvi sporazumi da predlagatelj odnosno oni koji to potpisuju dođu i rasprave u u matičnom odboru o premisama odnosno postavkama sa kojima se ulazi u neke međunarodne sporazume i dogovore. na ovaj način mi smo stavljeni pred gotov čin da ne možemo jedina opcija jeste da možemo odnosno da moramo prihvatiti ovako sročene dokumente. Prema tome, ja bih pledirao i u ime kluba da se ide na nešto što je normalno, da to bude forma ratificiranja s jedne strane onda nemamo tu zbrku sa sa prvim i drugim čitanjem, a s druge strane da se prethodno uvijek ovi dokumenti odnosno prije nego što se potpišu rasprave u matičnim odborima. S druge pak strane onda imamo jedan problem o kojem samo možemo lamentirati, a ne možemo više ništa učiniti. Ovdje u samom nazivu se govori da je to okvir za suradnju u katastrofama u Jugoistočnoj Europi. Postavlja se logično pitanje, zašto nisu onda uključene sve zemlje Jugoistoka Europe jel ovdje nedostaje po jednom kriteriju i Rumunjska i Grčka i Italija ako hoćete, a s druge strane ako se radi već o katastrofama logično je pitanje zašto onda nema ovdje Austrije s kojom nemamo neposrednih granica, ali imamo itekako povezanosti ako se radi o poplavama. Znači taj prostor bi trebao biti povezan. Odgovor na odboru je bio da je postojao bilateralni ugovor i sa tim zemljama koji očigledno izgleda da su puno čvršći nego ovaj sporazum ovaj okvir kako se definira ovim dokumentom koji zapravo je opet pitanje u kojoj mjeri je iskaz samoinicijative i dobre volje, a stvara pripremljenost za rješavanje problema odnosno rješavanje katastrofe. Ovdje razlozi za tu suglasnost o katastrofama mogu biti dvojake prirode ili zato što se katastrofe mogu dogoditi pa se protegnuti na područje više država ili pak zato što pojedina država nema dostatnog kapaciteta da sama može riješiti katastrofe bez obzira o kojima se radi. Usput u dokumentu se ne definira o kojim katastrofama se radi o suradnji, tako da to ostaje nedorečeno. Ono što je na neki način naznačeno u tumačenju ovoga jeste da ipak težište na razmjeni iskustava, na zajedničkim vježbama, a ne na nekim većim i opširnijim akcijama. I s druge strane onda dolazimo do toga umjesto da imamo jedan dokument koji će obvezivati sve te zemlje koje mogu biti povezane sa koje mogu biti povezane sa tim mogućim katastrofama zapravo se ide više na tu jednu političku dimenziju te suradnje jer se i u samom zakonu kaže da se to radi s obzirom na širenje EU i procese euroatlantskih integracija što za neke zemlje može biti od interesa, primarnog interes, ali ne i za Hrvatsku s obzirom da Hrvatska već se treba počet ponašati i imati samosvijest da je članica i NATO-a i EU. Tako da Tako da sa ovim naznakama mislim da bi trebalo neke stvari mijenjati i i ubuduće i u pristupu i u predlaganju da ne budemo stavljeni pred gotov čin i opterećivati i rad Sabora i zastupnika, a da to nema nekakvih realnih učinaka. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege zastupnici, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnikom. Naša hrvatska himna kaže "Teci Savo, Dravo teci niti Dunav silu gubi, sinje more svijetu reci" itd. a nije pjesnički nego je tako, to je činjenica. I sada čitamo memorandum, ružna riječ taj memorandum s obzirom na neke druge memorandume, ali kaže Memorandum o suglasnosti o institucionalnom okviru inicijative za spremnost i prevenciju pa onda na engleskom DDDI kako se to tako piše s EE. I onda vidimo naziv zemlje Jugoistočne Europe gdje se J dakle prvo slovo jugoistočne piše velikim slovom što znači da je to ime nekakve regije službeno, kao što se piše i Hrvatska velikim slovom ili ne znam ni ja što. Jesmo li mi članica Europske unije ili smo članica JI Europe? Jesmo mi prije dva dana proslavili praznik, blagdan državni neovisnosti gdje smo raskinuli sve državnopravne sveze s republikama bivše Jugoslavije, ali vidite ovdje u materijalu se forsira nešto što se već dulje vrijeme forsira i na drugim mjestima i u Europi pa i Ministarstvo vanjskih poslova, regiju JI Europa. I onda kao potvrda ovog mog zapažanja je i članak 1. gdje piše ciljevi DPPISEE, dakle zemlje JI Europe, jača suradnju među strankama, među dakle zemljama ovim s obzirom na širenje Europske unije i procesa euroatlantskih integracija. Hrvatska je ta koja će biti promicatelj, širitelj euroatlantskih integracija na ovom području, s time da u preambuli ovdje se spominje Rumunjska, a kod potpisa ovoga memoranduma nema Rumunjske. A da ne govorim o tome da nema ni Austrije ni Mađarske ni Italije ni Grčke, a kaže se teci Savo, Dravo teci, a Drava nam dolazi iz Slovenije, Mura nam dolazi pardon iz Austrije, a Dunav i visoki vodeni valovi Dunava iz Mađarske. Ni Mađarske nema ovdje. Surađujemo li mi sa Mađarskom kod visokog vodostaja i prijetnje poplavom kao katastrofom koja je zadesila u svibnju ove godine Hrvatsku, ne u dunavskom dijelu ali u ovom savskom, surađujemo. Zašto nema Mađarske ovdje? Zašto nema Austrije ovdje? A iz Austrije dolaze nam i visoki vodostaji i prijetnja poplavom, Murom i Dravom. Nema ih. A Rumunjska je navedena u preambuli ali je nema u potpisu, ovdje gdje imamo na kraju potpisnike nema Rumunjske pa bih volio objašnjenje. Druga stvar, a to je problem dakle Hrvatska kao država bavi se ovim memorandumom i povezivanjem na svaki način JI Europe, to je nekakva politika prije svega ove Vlade, a ne bavi se gospodine zamjeniče ministra poboljšanjem i stavljanjem civilne zaštite, organizacijom civilne zaštite. Mi znamo kakva je zbrka, kakva je bila nespremnost i neorganiziranost prilikom poplave u Cvelferiji u svibnju ove godine, u Drenovcima, Rajevom selu, Račinovcima, Đurićima, Srošincima, Vrbanji. Postojala je civilna zaštita, imali smo je, to je nikakva relikvija iz one bivše države, ali organiziranost za ovakve katastrofe kao što je bila ove godine na jednom manjem području pa se u to manje područje Republike Hrvatske strkala Vlada svaki dan, netko dolazi, svaki dan netko nešto predlaže. Hrvatske vode imaju svoj plan, DUZS ima svoj plan, a o tome da je potrebno napraviti dakle organizirati i da zna se tko što radi u takvoj situaciji, u situaciji katastrofe to bi bilo puno bolje i potrebnije Hrvatskoj nego ovakav memorandum. Ili je memorandum zbog toga da se možda, ne bih htio biti ni prorok ni nekakav predviditelj, da se možda ovako u zajedničkom dogovoru spasi možda termoelektrana ili ne znam ni ja gdje, u nekoj drugoj državi, a da se voda pusti možda u Rajevo selo, Račinovce i Gunju koju sam zaboravio u prvom dijelu reći. Možda za to služi memorandum. Ne bih htio biti kažem predviđati takvu stvar pa da onda eto takav nekakav da ne kažem krizni stožer donese odluku zajedničku da se da se tamo gdje je manja možda šteta voda pusti i nasip, a da se spasi nešto drugo. Dakle, ovdje u ocjeni sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona piše da se ne zahtijeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u državnom proračunu Republike Hrvatske. Pa meni to nije jasno. Ja znam da tajništvo koje sad trenutno u Sarajevu postoji, ima zaposlenike koje financira BiH, ali ako idu dvaput godišnje minimum na sastanke članovi predsjedništva ove inicijative, a tko će, oni sami idu o svom trošku, 2 kn po km ili kako, ja ne znam, a dvaput godišnje se sastaje redovno članovi predsjedništva i valjda će tamo ostat, pojest ćevape u Sarajevu kod Ferhatovića. Neću ironizirat dalje. Uglavnom, u Grčku su uletili naši kanaderi na gašenje požara i Grčke nema. Rekao sam već za Austriju, za Mađarsku, Rumunjska ajde u neku ruku evo vidite ovdje koja je bila u preambuli napisana, nje nema u potpisnicama ovog memoranduma. Što se dogodilo sa Rumunjskom, možda netko zna, možda zna zamjenik ministra. Ali ono što treba Hrvatska napraviti, a to je da se usmjeri da podigne sustav civilne zaštite, svoj vlastiti sustav civilne zaštite, da uredi, da napravi jedan protokol tko kad reagira i što tko radi. A u situaciji ove katastrofe u Cvelferiji toga nije bilo. Toga nije bilo. To će puno više vrijediti nego bilo kakav memorandum sa bilo kojim zemljama, a poglavito ne sa zemljama jugoistočne Europe u koju nas trpa netko namjerno i piše jugoistočna Europa pazite piše velikim slovom. To nije oznaka zemljopisna jugoistok Europe, ne to je oznaka službenog lokaliteta u koji se nas trpa, iako smo članica EU i članica NATO pakta za razliku od nekih drugih zemalja koje nisu članovi ni EU, ni članovi NATO pakta. Zašto je tome tako? Ne znam, ali mi se ne dopada ovaj tekst. O izglasavanju ovoga ćemo još razmisliti i dati svoj sud u našem klubu. Hvala lijepo.